Още веднъж ако се обадите, ще Ви наложа порицание – дисциплинарна мярка, тъй като нарушавате реда в залата. Преминаваме към питане към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Питането е от народните представители Георги Свиленски, Манол Генов и Димитър Данчев относно реформа в политиката за пътните такси. Кой ще постави питането? Господин Данчев, заповядайте.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 Години наред, в това число и в рамките на дебатите в настоящото Народно събрание по промените на Закона за пътищата, Вашето Министерство и членове на парламентарната група на ГЕРБ твърдяхте, че държавата ще бъде оператор на тол системата. В началото на месец август тази година обаче научихме, че правителството ще плати 141 млн. лв. на фирмата, която изгради тол системата за нейното управление в следващите пет години. Всъщност това става ясно в обявена процедура по договаряне без предварително обявление в страницата на Вземаме предвид и думите на Вашата предшественичка госпожа Лиляна Павлова, казани през 2017 г. Цитирам: „Това са чисто, бих ги нарекла, лобистки интереси на фирми, които искаха да си продадат техните си системи. Ние сме заложили така в тръжната документация, че документация, че системата да е българска, правата, сорс кодът да е български – на Министерството и на Агенцията, да не се дава в чужди ръце, да не се плащат лицензи. Искаме да е наша, българска, с наши права, за да си управляваме. Това са елементи на националната сигурност, така че тук също има един такъв интерес.“ Припомням, между другото, че платихте 20 млн. лв. за консултантски услуги на Световната банка, за да се приготви заданието за тол системата. средства в какъв размер са събрани от началото на 2019 г. до момента поотделно от електронната система за събиране на такси за ползване на републиканска пътна мрежа на база изминато разстояние за автобусите и камионите и от електронната система за събиране на такси за ползване на републиканска пътна мрежа на база време? И второ, как кореспондират дейностите от обявената процедура по договаряне без предварително обявление по проактивен мониторинг и експлоатационна поддръжка за взаимодействието между програмите и апаратните ресурси на електронната система за събиране пътни такси със законовите разпоредби в Закона

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Свиленски, господин Данчев, господин Генов! Относно първия зададен от Вас въпрос. Постъпленията от електронни винетки и тол такси за периода от 1 януари 2019 г. до 8 декември 2020 г.

650 млн. 249 хил. 781 лв. Приходите от винетни такси от 1 януари 2019 г. до старта на тол системата на 1 март 2020 г. за всички категории моторни превозни средства

продадени са 2 млн. 455 хил. 599 броя маршрутни карти за над 43 млн. и са подадени 261 млн. 824 хил. 224 тол декларации от националните доставчици на услуги на стойност 60 млн. 66 хил. 326 лв. Данните след въвеждането на тол системата сочат, че маршрутните карти са най-предпочитаното средство за таксуване от малките превозвачи и транзитно преминаващите превозни средства.

и са подадени 217 млн. 825 хил. 243 тол декларации от националните доставчици на услуги, от които 75 хил. 500 броя бордови устройства на стойност 49 млн. По отношение на втория зададен от Вас въпрос. В разпоредбите на Закона за пътищата в чл. 21, ал. 3, т. 11, т. 20 до 25 са описани функциите, правомощията и задълженията на Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството ѝ на лице, събиращо пътни такси. Съгласно Закона дейностите от обявената процедура по договаряне, без предварително обявление по проактивен мониторинг и експлоатационна поддръжка за взаимодействие между програмните и апаратните ресурси на електронната система за събиране на пътни такси, се явяват дейности по техническо опериране на системата. Това са част от дейностите по цялостното опериране на електронната система за събиране на пътни такси, които Агенцията е длъжна да осъществява в качеството си на лице, събиращо пътни такси. Към момента Агенция „Пътна инфраструктура“ изпълнява законово определената роля на лице, събиращо пътни такси чрез електронната система за пътно таксуване, която е проектирана, изградена и въведена в експлоатация в изпълнение на изискванията на договор, сключен между Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството на възложител и Консорциум „Капш Трафик Солюшънс“ в качеството на изпълнител. Системата оперира търговски и технически със специализирано звено в структурата на Агенцията „Национално тол управление“. Необходимостта от възлагане на цитираните дейности е породена от следните обстоятелства: българската електронна система за пътно таксуване се оценява от международните експерти като едно модерно технологично решение без аналог в Европа. За първи път в практиката на такъв тип системи в единна техническа информационна структура се въвеждат и се поддържат едновременно два различни електронни метода за пътно таксуване на база време – електронна винетка, и на база изминато разстояние – тол за тежкотоварните автомобили. Обичайно двата типа таксуване се въвеждат, поддържат и оперират като независими системи. Втората уникална характеристика е, че в българската тол система система са обединени всички познати модели за правоприлагане – автоматизирано, чрез най-гъстата в Европа мрежа от стационарни контролни точки, и чрез три паралелно функциониращи органа за правоприлагане – Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници“,

изчерпателна в своя отговор, мога да отговоря и в следващите минути. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМОНОВ: Предоставете им писмен отговор. Освен това имате възможност в дупликата да продължите. Имате право на два допълнителни въпроса – кой ще ги зададе? Господин Генов, имате две минути.

където слушателите трябва да кимат с глава и любезно да благодарят. Записах си една Ваша реплика – как тол системата у нас като отделно технологично решение била без аналог в Европа. Моите уточняващи въпроси към Вас, госпожо Аврамова, са именно в тази посока. Каква е причината буквално в последния момент, преди държавата да поеме свои ръце цялото опериране на тол системата, тя внезапно да делегира това на друг срещу солидната сума от 141 милиона за петгодишен период или за 28 млн. лв. годишно? Има ли подписан договор за това и кога ще придобие публичност? Защо и Регионалното министерство, и Пътната агенция упорито продължават да мълчат по решението да се възложи без тръжна процедура тази дейност, не е ли това умишлен отказ от конкуренция и публичност? В този смисъл очакваме да уточните и за първи път публично да чуем отговор на въпроса: кой е приел за редно това решение да бъде аргументирано с таен доклад, за който Пътната агенция е отказала до момента неговото огласяване? Мисля, че е въпрос на министерска чест да ни кажете с едно изречение на финала: кой е този адвокат, за чийто съвет Агенцията е платила щедро 20 хил. лв. за становището, при положение че в АПИ и в Регионалното министерство правните капацитети като щатни лица не би трябвало да са дефицит? Очаквам допълнителни отговори на тези въпроси, защото, госпожо Министър, излиза, че тол системата в България е толкова тъмна, съмнителна и скъпа като разходи и като дейност, че наистина може да сте права

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Генов, аз ще продължа своя отговор, защото в него се съдържа и част от отговорите на въпросите, които зададохте допълнително. Ще продължа с третата съществена функционалност. Без аналог е поддържането на собствена област – домейн за обработка на картови плащания, в това число плащания с карти за гориво без посредничество на търговска банка. С този платежен инструмент са осигурени всички канали за продажба на електронни винетки, маршрутни карти на Агенция „Пътна инфраструктура“, а именно терминалите за самообслужване, пунктове за продажба с оператор, интернет сайтът Бг Тол, мобилното приложение Бг Тол, както и всички автомобили на тол контрола. В системата са реализирани и други функционалности, които са доказателство за това, че българската система няма аналог. Има непрекъсната работа на системата, която е осигурена от иновативна техническа и програмна архитектура с две напълно взаимнозаменяеми централи централи на изчислителния ресурс, центрове за данни с възможност за поддържане на функционалността при напълно отпадане на единия от центровете. Контролната инфраструктура позволява гъвкаво преконфигуриране на режимите на работа на всяка контролна точка, което осигурява техническият обхват на платената мрежа да се изменя до 10 800 км, като определени пътни участъци могат да се следят само с електронни винетки и други за тол таксуване; възможност за комбиниран контрол на електронни винетки и тол, както и използване на контролната точка само с функция „Наблюдение на трафика“; възможност за интерфейс връзка към външни системи; обмен на данни за мониторинг на трафика, в това число данни от мобилните станции за претегляне в движение. Тези обстоятелства доказват, че след въвеждане на системата системата и възлагането на договора, тя значително се е усложнила поради въвеждането на тези нови функционалности, част от които са уникални за този род системи. Поради тази причина първоначалните ресурси, които са предвидени в Агенция „Пътна инфраструктура“ за техническо опериране на електронната система за събиране на пътни такси, не съответстват на текущото състояние на степен на сложност и развитие на Проекта. В тази връзка експертите на АПИ обосновават необходимостта от предоставяне на допълнителни услуги по опериране на електронната система за събиране на пътни такси временно, поради нейната комплексност и сложност. В изпълнение на изискванията на договора на Агенция „Пътна инфраструктура“ са прехвърлени авторските права за ползване на софтуерните продукти. Това обстоятелство не води до придобиване на специфичното ноу-хау от възложителя. И според доклад на Световната банка придобиването на това ноу-хау може да отнеме около пет години. Необходимостта от съвместно опериране е доказана и в други въведени системи в Европа. Поради тази причина в цитираното възлагане е заложено прекратяване на част от услугата след първите 24 месеца, ако в посочения период от изпълнението се постигне трансфер на специфично ноу-хау... ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ а именно услуги по проактивен мониторинг и експлоатационна поддръжка. Имам уверението на Агенция „Пътна инфраструктура“, че спазват стриктно законовата и подзаконовата нормативна уредба в областта на събирането на пътните такси. И във връзка с Вашия въпрос има ли сключен анекс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

Между другото, не сме и очаквали да получим отговори на въпросите от Вас, защото основният отговорник, на който му беше възложено и с която мисия се върна в Министерството на регионалното развитие, а именно реализиране на тол системата, се казва господин Нанков, сте Вие. Но така или иначе, като министър, Вие трябва да отговаряте. За съжаление, на Вашия гръб се стоварва отговорността за това какво се случва, отговорността за това българските граждани да видят провала Ви във въвеждането на тол системата, защото вече от дистанция на времето две години говорим за това събитие тук в тази зала, вече всичко излиза наяве: въвеждане на скъпа система, въвеждане на система, за която трябват нови 140 милиона за проактивен мониторинг

че Агенция „Пътна инфраструктура“ ще извършва всички тези неща. Казвате, че експертите във Вашата агенция препоръчвали още 24 месеца, още пет години, още 10 години... Още колко години ще плащаме на чужди фирми да вършат дейност, която със Закон е възложена на Вас? Вас? Тогава министър Лиляна Павлова казваше, че няма да се поддаде на лобистки интереси. Аз питам сега: поддадохте ли се на лобистки интереси вече години след въвеждането? За числата, които казахте, няма да коментирам – те са ясни. Колкото сте събирали преди тол системата, толкова събирате и в момента, само че

се харчат пари, как и защо се събират пари, кой и с кого сключва договор? В тази връзка българският парламент има нужда от изрично провеждане на разискване на тема „Въвеждане, експлоатация и контрол на тол системата“. Затова внасяме Проект за решение за разискване

от 11 декември 2020 г., внесено днес в 11,44 ч., е постъпило искане за провеждане на разискване по питане, № 054-05-44, от 23 октомври 2020 г. и Проект за решение по питането, зададено от народните представители Георги Свиленски, Манол Генов и Димитър Данчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова относно реформа в политиката за пътните такси.

Преминаваме към следващото питане от народния представител Павел Шопов относно резултатите и бъдещата политика, свързани с въведената в страната тол система. Господин Шопов, аз оттук не мога да видя, но като че ли стоите без маска в залата?

Другарю Балевски, не е Ваша работа да правите забележки – кой е с маска, кой е без маска. Вашата работа е да ръководите Народното събрание

въпросът на пръв поглед прилича на предишния въпрос на колегите от БСП, но нека и те ме чуят, защото ще им дам някои отговори. Неслучайно съм го поставил във вид на питане, защото се касае до политики. Защото въпросът относно тол системата е въпрос на национална политика от десетилетия до този момент. Поставял съм го по-различно от предишния въпрос към Вас в смисъл да направите едно сравнение. Въпросът ми е да дадете разлики и мисля – в цифри, като първа част на Вашия отговор; да се направят анализи и равносметки по какви показатели относно резултатите от въведена тол система в пътната мрежа – има разлики от предишната система, която се е прилагала в продължение на десетилетия. Какви са изводите относно ефекта на тол системата в сравнение с периода преди въвеждането ѝ – може би в последните една, две години, и какви са намеренията, какви ще бъдат политиките за увеличаване на приходите от такси, съобразно тол системата? Защото за никаква уникалност няма смисъл да говорим – за нейното техническо съвършенство, в каквато насока беше предишният предишният Ви отговор, ако тази система не носи резултат, ако тази система не вкарва пари за поправка на пътищата. Години наред дискусията в обществото се водеше и имаше една заветна сума от най-малко 1 млрд. лв., които щели да постъпят, които са много далеч от

въведена, за да се ликвидират дупките по българските пътища, за да се строят нови пътища, да се разшири пътната мрежа и най-после да влезем в режим на нормална страна по отношение на пътната инфраструктура. Затова ние считаме, че от Вашия отговор оттук нататък, след като направим равносметка за така въведената вече действаща близо две години тол система,

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Шопов, да, както и Вие отбелязахте в изложението на Вашия въпрос, смисълът на новата система – електронна система за пътни такси, електронна винетка за леки автомобили и тол такса за изминато разстояние с тежкотоварни автомобили, е въведена като един по-справедлив модел за таксуване и ползване на републиканската пътна мрежа. Тази електронна система, която е високотехнологична и осигурява достъпност на услугата от всички точки на света, улеснява потребителите в различни форми на заплащане и поетапно ни интегрира в общоевропейската електронна система. Отправната точка за анализ са конкретните данни за резултатите от функционирането на системата до този момент предвид обхвата и утвърдените тарифи. С Решение № 101 на Министерския съвет от 20 февруари 2020 г. е приет списъкът на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние – тол такса. В него са включени автомагистрали, пътища първи и втори клас, които са с обща дължина 6050 км. От тях за 2935 км втори клас пътища е приета нулева ставка с изменението на тарифите за таксите, които се събират за преминаване и ползване на мрежа. Отделно от това, по повод предложения на общини, участъци от републиканската пътна мрежа бяха освободени от електронна винетка, като съответните общини поеха разходите за поддържане на тези участъци. Таксуването на пътните превозни средства с обща техническа допустима маса над 3,5 тона се прилага от 1 март 2020 г. Обективен показател за резултатите от въведената тол система са отчетените приходи в държания бюджет при таксуване на ползваните пътни участъци, но при наличието на условия за техния сравнителен анализ. Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на лице, събиращо пътни такси, предвижда цялостен анализ дали определените към момента цени и обхват на тол системата, респективно приходите от използване на тези пътни участъци, отговарят на очакванията и планираният приход за държавата да бъде извършен при наличието на референтен месец, който е близък по натоварване със съответния месец на миналата година. При настъпването на тези обстоятелства ще могат да се отчетат да се отчетат резултатите от въведената тол система и да бъде направен този сравнителен анализ. Към настоящия момент статистиката от въвеждането на тол системата и приходите, които имаме в бюджета – аз ги казах в предишния отговор на питане, да ги повтарям ли като цифри, господин Шопов? Приходите от винетки от 1 януари 2019 г. до 8 декември 2020 г. са на стойност 650 млн. 249 хил. 781 лв. Приходите от винетки от 1 януари 2019 г. до старта на тол системата – 1 март 2020 г., са 503 млн. 247 хил. 590 лв., електронни винетки за леки автомобили – 362 млн. 304 хил. 899 лв., за тежкотоварни – 140 млн. 942 хил. 691 лв. Приходи от тол такси в периода от 1 март до 8 декември са 103 млн. 349 хил. 629 лв., като от маршрутни карти те са 43 млн. 283 хил. и от подадените тол декларации от национални доставчици на услуги – 60 млн. 66 хил. 326 лв. Данните показват, че предпочитаното средство за таксуване са маршрутните карти, с които оперира Агенция „Пътна инфраструктура“.

е оборудван с устройства, необходими за таксуване на база изминато разстояние, и шофьорите избират и гъвкавия метод за таксуване. При въвеждането на тол-а, прогнозите за очаквани приходи бяха в порядъка, както Вие самият отбелязахте, милион – милион и половина лева на ден, или около 30 милиона на месец. В условията на пандемия заради COVID-19 и при свит бизнес постъпленията са средно 10,5 милиона на месец, като само за трите месеца след края на извънредното положение – юни, юли и август, средно месечният приход нарасна до 11,9 милиона. Отчетеният към момента спад в заложените приходи от тол на годишна база е в резултат на намаляването с около една трета и на средните превозни разстояния… …по време на извънредното положение, свързано с COVID-19, и реалното таксуване на само 3115 км пътна мрежа, които са първокласни пътища и магистрали. Прогнозата на Националното тол управление е да достигнем 129 милиона на годишна база,

защото заветните поне 1 милиард, за които преди 4 – 5 години се говореше, са безкрайно далече. Не е причината, разбира се, кризата с коронавируса или намалелият трафик. Напротив – трафикът се увеличи, госпожо Министър. И ще Ви кажа – преди турските тирове минаваха през Северна Гърция, където имаше магистрали. Предпочитаха онзи маршрут, защото там се плащаше. Сега в България има магистрали, минават през България, но те продължават почти да не плащат. Преминаването на турските тирове през България, и Вие чудесно го знаете, им е армаган, казано на майчиния им език. И колегите от БСП, господин Свиленски, трябва един откровен разговор в България, да се проведе дискусия относно това. Парите не идват заради това, защото на анкарския аркадаш явно беше направена поредната капитулация от българската страна, защото те така са свикнали. Българската икономика е изгубила десетки, стотици, ако щете, милиони, милиарди затова, защото България е страна, през която турските тирове, които разбиват пътищата, рушат, предизвикват катастрофи по различни причини – говорили сме го много, преминават като през малко село. И това е турска многогодишна, десетилетна политика. едно от нещата, заради които им е важна България, е да имат транзитно евтино преминаване, да имат логистиката по отношение на Западна Европа. Ето това е голямата причина.

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Шопов, месеца от въвеждането на тол системата от своя страна е един много кратък период, за който да бъдат правени обективни изводи и оценки от ефекта от въвеждането на тол системата. Освен това трябва да имаме предвид и че непосредствено след въвеждането на електронната система за събиране на тол такси бе обявено извънредното положение и пандемията COVID-19.

Следващият вариант, който беше внесен, е за магистрали, първи и втори клас пътища за 6050 км с определени тарифи. Не, господин Шопов, няма влияние нито една външна за България страна. Българските превозвачи бяха тези, които поискаха плавно и поетапно въвеждане на тол системата, така че и те да бъдат подготвени, за да могат да пътуват по републиканската пътна мрежа, оборудвани с бордови устройства, така че да започне плавното им въвеждане. Знаете, че имаше договорка на 1 юни – три месеца след въвеждането на тол системата, да има анализ и да бъде проведен повторен разговор с представителите на българските превозвачи. Това не се случи. Нямаше как да се случи, по простата причина че трите месеца на извънредно положение нямаше как да бъдат месеци, в които да направим обективен анализ и да преценим необходимостта от повишение на тарифите или на обхвата на тол системата. Този фактор в тази година на пандемия е безпрецедентен, така че няма как да направим сравнителен анализ. Политиката ни за увеличение на приходите от тол системата ще бъде насочена именно към промяна на обхвата на платената пътна мрежа, като поетапно ще бъдат включени повече участъци и тези, които се ползват интензивно от тежкотоварния трафик, каквато е политиката и в другите европейски държави при въвеждането на тол системата. Разбира се, тарифата за таксите при направен обективен анализ също ще бъде разгледана и подложена на обсъждане. Благодаря Ви.

Виждам опита Ви с бон тон да се завоалират нещата, да се успокоят и да се мине метър – да се мине тихичко по терлички. Бях подготвен за това, че като аргумент ще ми дадете протестите на българските превозвачи. Да, има български превозвачи. Аз не съм за това те да плащат по-високи цени. Можеха да бъдат компенсирани, и могат да бъдат компенсирани – нека те ме чуят, поне по сто и един начина. Така се прави в Европа, така се прави и в самата Турция по отношение на таксите. Но тук говорим за турските тирове и автомобили, които преминават през България почти безплатно и което продължава като политика, като никой не взема мерки за това. В България ДПС – жалко, че тук няма нито един представител, както е известно на много хора в залата и в страната, до голяма степен Ахмед Доган раздава порции чрез транспортни фирми. Това е бранш, в който ДПС има много мощни позиции, и турски юридически лица също чрез подставени български юридически лица и фирми оперират в тази сфера.

намаляване на такси за поддръжка на системата, да, добре, но това няма да бъде решаващо. По най-скромни изчисления, всички трябва да са наясно,

Господин Шопов, няколко пъти Ви предупредих да си поставяте маска в залата. Поради демонстративния отказ да спазвате реда в залата Ви налагам дисциплинарна мярка „порицание“. Следващият въпрос към министър Петя Аврамова е от народния представител Васил Антонов относно възможността за незабавен ремонт на републикански път III-305

На тази трибуна е говорил народният представител Павел Шопов, който не спазва епидемичните мерки, така че задължителна дезинфекция!

Господин Шопов, съгласно чл. 161, ал. 1 Ви отстранявам от заседанието. Моля, квесторите, изведете народния представител извън залата! Дезинфекция на трибуната – задължително!

III-305 Ясен – Крушовица – Садовец – Ъглен – Дерманци – Торос – Боаза е важна транспортна връзка между населените места от двете области Плевен и Ловеч. След въвеждането в експлоатация на

Плевенска област. От изграждането на пътя III-305 – за сведение, той е изграден в края на 70-те и началото на 80-те години, цялостна рехабилитация не е изпълнявана и пътят е в окаяно състояние особено в края от км 16+900, до км 25. Дефектите и деформациите са значителни – дупки, слягания, коловози и така нататък. Уважаема госпожо Министър, експлоатационното състояние на пътя не може да се подобри с методите и средствата на текущото поддържане. Необходимо е спешно да бъдат извършени ремонтни работи, включващи цялостно полагане на пластове от неплътен и плътен асфалтобетон, мероприятия за подобряване отводняването на пътя и други подобни. В тази връзка е и въпросът ми към Вас: каква е възможността за спешно и незабавно ремонтиране на участъка от

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Антонов, успоредно с изграждането на ключови високоскоростни трасета по пътна мрежа Министерството на регионалното развитие и благоустройство и Агенция „Пътна инфраструктура“ работят в посока намирането на решение за подобряване на технико-експлоатационните характеристики на всички останали пътни артерии, които имат значение за провеждане както на международния, така и на вътрешния пътникопоток. Агенция „Пътна инфраструктура“ разглежда различни варианти и възможности за реализирането на цялостен ремонт на път III-305 Ясен – Крушовица – Садовец Ъглен – Дерманци – Торос – Гложене, преминаващ през територията на област Плевен от км 0 до км 25 и област Ловеч от км 25 до км 62+281. За участъка на третокласния път на територията на област Плевен са предприети съответните действия. Агенция „Пътна инфраструктура“ е възложила на пътно-поддържащата фирма за област Плевен изработването на технологичен проект за превантивен ремонт на 25 км от път III-305 Крушовица – Садовец – граница, област Ловеч. От км 0 до км 25 индикативната стойност на изработването на проекта е 119 хил. 132 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение на възложената дейност е 28 февруари 2021 г. След изготвяне и съгласуване на технологичния проект той ще бъде остойностен и съобразно финансовия ресурс Агенция „Пътна инфраструктура“ ще възложи изпълнение на строително-монтажните работи. Ремонтът ще започне през 2021 г. и в неговия обхват попада и посочената във Вашия въпрос отсечка от км 16+900 до км 25. Същият този участък – от км 16 до км 25 на път III-305, при км 19+700 в края на регулацията на село Садовец има регистрирано свлачище, което води до деформации на пътната настилка. За трайното укрепване и възстановяване на пропадналия участък съгласно Договор РД 33-14 към момента се изпълняват проучвателно проектантски работи, свързани с изработване на проектните материали на първи междинен етап, който включва обстоен оглед на пропадналия участък, извършване на необходимите геодезически измервания, инженерно-геоложки, хидрогеоложки проучвания, проучвания на инженерната инфраструктура, разположена в обхвата на разглежданата територия. Целта е да се изработи технически проект, на база на който да бъдат изпълнени укрепителни и превантивни дейности. Трайното укрепване на свлачището и реализацията на превантивните ремонтни дейности ще допринесат за цялостното подобряване на състоянието на 25-километровия участък.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, частично благодаря за Вашия отговор. Виждам, че се работи по него, но защо е толкова важен пътят Ясен – Боаза? Първо, защото с включването в експлоатация на магистрала „Хемус“ в тази ѝ отсечка, голяма част от северозападната и западната част на Плевенска област може да се облекчи може да се облекчи – да се включат в движението през път III-305, за да не влизат през околовръстния път и да удължават трасето си, и включването в отсечката по магистрала „Хемус“. Това е първо. Второ, към момента ние нямаме ясна концепция за изграждането на околовръстния път около Плевен. Представете си какво ще стане, ако отново се вкара цялото движение в двете посоки

но много е наложително тази връзка да продължи до Боаза съответно и в частта на Ловеч и Ловешка област. Ползите от това са ясни. Тук очакваме развитие на западната промишлена зона в Плевенската западна зона, очакваме изграждане на терминал във Военновъздушното училище в Долна Митрополия и редица други помощни обекти, които ще ползват тези трасета наред с всичките тези общини. Отделно пък пътуващите от Румъния ползват тази част, това трасе като най-късото по посока на магистрала „Хемус“. И още едно едно допълнение – разбирам, че въпросът ми е свързан донякъде и с тол системата, както и с инвестициите на държавата в тази посока. Разбирам, че ресурсът е строго определен, ограничен, но важността на този обект

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Антонов! Да, отчитаме важността на тази пътна отсечка и на територията на област Плевен, и на територията на област Ловеч. тази връзка са предприети действия за 25-километровата отсечка на територията на област Плевен. През 2021 г. ще стартира нейният ремонт. Търсим възможности и както Вие отбелязахте, в рамките на финансовия ресурс, с който разполага Министерството и Агенция „Пътна инфраструктура“. Наистина приоритизираме там, където е най-наложително да бъдат предприети дейности по текущ ремонт и поддържане. Продължаваме да използваме всички варианти за финансиране както и с европейски средства – досега сме ремонтирали много участъци от третокласната пътна мрежа

С това въпросите към Вас приключиха. Желая Ви приятна работа и почивка. Преминаваме към следващите въпроси към министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Въпросът е от народния представител Димитър Данчев относно финансовото подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони за следващия програмен период. Господин Данчев, заповядайте да изложите Вашия въпрос.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 от публични изяви на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ – господин Васил Грудев разбрах, че се предлага да бъде намалено финансовото подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони за следващия програмен период 2021 – 2027 г., в сравнение с настоящия период. Става ясно, че ръководеното от Вас министерство е направило това предложение пред участниците в съответната тематична работна група. В тази връзка моля да отговорите: първо, на база на какви критерии са направени предложенията за процента на финансово подпомагане по Програмата за развитие на селските райони за следващия програмен период? Второ, на база на какви критерии тематичната работна група разработва стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г.? На На последно място, на база на какви критерии са определени участниците в съответната тематична работна група за разработване на стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г.? Благодаря Ви. Благодаря, господин Данчев. Госпожо Министър, заповядайте за отговор. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Данчев, първо искам да кажа, че това, което цитирахте – анонсирането от Васил Грудев, изпълнителен директор на Фонд „Земеделие“, беше негово предложение. То касаеше само само големите стопанства и по никакъв начин не е ставало въпрос за принципно намаление на финансирането като предложение. Извън това предложение от такъв вид няма предложено в обхвата на дебата на тематичната работна група. По първия

Министерството се ръководи от Проекта на регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане на стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика и финансиране от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Проектът на законодателство посочва, че въз основа на SWOT анализа и на оценката на потребностите в Стратегическия план по Обща селскостопанска политика съответната държава членка определя стратегия за интервенция, в която се поставят количествени целеви стойности и междинни цели, с цел постигане на специфичните цели. Опитът от прилагане на Програмата за развитие на селските райони за настоящия период – последна година, и научените уроци също оказват отражение върху предложенията на Министерството на земеделието за първи проект на интервенции.

с потребностите и с определянето на целите, въз основа на които да си дадете отговор на въпросите за предложенията, тъй като всяко едно от тях адресира специфична потребност. По тези теми са минали съответните обсъждания с бранша. По втория въпрос. С Решение № 196 на Министерския съвет от 11 април 2019 г. беше одобрен списък с програми и водещи ведомства за разработването. Министерството на земеделието, храните и горите е определено за водещо ведомство за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021 – 2027 г. С Постановление № 142 на Министерския съвет от 7 юни 2019 г. се определя редът за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони и селските райони за програмен период 2021 – 2027 г. В тази връзка с моя Заповед № РД-09-216 от 26 февруари тази година беше създадена тематична работна група за разработване на този стратегически план. Функциите и задачите на тематичната работна група са определени в чл. 10 и чл. 13 от ПМС № 142. Съгласно разпоредбите на чл. 7, ал. 8 от Постановлението ТРГ-та приемат вътрешните правила за дейността си, изготвени от съответното водещо ведомство. Министерството на земеделието, храните и горите изготвя проект на тези правила, които да уреждат организацията и дейността на ТРГ за разработване на Стратегическия план за новия програмен период, които бяха приети още в началото на първото заседание.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

с известно задоволство отбелязвам, че има някакво дистанциране между казаното от господин Васил Грудев и това, което казахте Вие сега, сега, но искам да Ви кажа, че изказването на господин Грудев не касаеше само големите земеделски стопани, а беше адресирано и към средните, и към тези от преработвателната промишленост, изобщо касаеше всички различни различни отрасли за подпомагане в селското стопанство. Като цяло ние останахме впечатлени, а струва ми се и представители на бранша, че се предвижда намаляване на процента на финансовата помощ. По-лошото според мен е, че не са научени уроците, както казахте Вие, от настоящия програмен период, защото не е отчетен фактът, че огромния дял от безвъзмездната финансова помощ, която се отпуска на земеделските стопани, отива именно в ръцете на няколко на брой мащабни стопанства и малките и средните стопани нямат практически достъп до европейските средства. Принципно посоката на мерките, която Вие ме съветвате да прочета, между другото е правилна, добра, но в никакъв случай от написаното и публикуваното на сайта не става ясно в коя област и колко ще са средствата, нито какъв ще е процентът на самоучастие, за което говорим в момента. Учудвам се защо не са отчетени проблемите при изпълнението на целите на настоящата Програма за развитието на селските райони, където голяма част от проектите не се финансират, защото обработката на Проекта продължава с години. Оценката на проектите по Мярка 8.6 продължава вече две години и половина, като още няма оценка дори за съответствие. По Мярка 6.4.1 още сте на етап техническа и финансова оценка. Процедурата за подпомагане на малките стопанства – 4.1.2, продължи две години. Изобщо не искам да коментирам например средствата, които буквално бяха дадени като подаяния на земеделските производители по Мярката за извънредно временно подпомагане на земеделски стопани COVID-19… ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ

на помощта неселскостопански дейности за сметка например на по-малкия процент на финансово подпомагане на преработката на селскостопански продукти. Не става ясно по какъв начин ще се финансират проектите, в случай че има и по-голям интерес спрямо определения финансов ресурс. Благодаря Ви.

Предложението, което анонсира изпълнителният директор на Фонда, а по-късно и предложението, което Министерството направи в едно от заседанията на ТРГ – не за 25%, а 30% подкрепа, а другото – с финансов инструмент за осигуряване на подкрепа, беше

Второ, по отношение на финалното разпределение на бюджетите. Те ще бъдат тогава, когато имаме финал на европейското законодателство. Все още вървят триалозите, все още има графици за тези триалози, очакването е пролетта на следващата година, но на всички е известна общата по отношение на разпределението на общия бюджет предложенията, които и днес се обсъждат по отношение на възможностите, от които можем да се възползваме като страна членка, за да има акцент на подкрепата в малките и средните, това е предложено. Дори за преразпределителното плащане предложението да не е на всеки фермер, а само на малките. Всичко това като предложения също е качено на сайта и Вие може да се информирате. По отношение на примерите, които дадохте с мерките. Двете мерки, които цитирахте, са в

и това – част от тези критерии за допустимост са именно поради тези слабости и после от анализа на Фонда по отношение на това колко от одобрените проекти се финализират и защо толкова време стигаме до примерно по-стари оператори. Така че трябва да го четем задълбочено, за да можем наистина да правим изводи, а и Вие да не си противоречите сам в тези въпроси. Благодаря, госпожо Министър. Желая Ви приятна работа, няма други въпроси към Вас. Следващият въпрос е към министъра на правосъдието – госпожа Десислава Ахладова. Въпросът е от народния представител Христо Гаджев относно процедури за придобиване на българско гражданство. Заповядайте, господин Гаджев.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 една от устойчивите политики на Република България през последните 30 години е предоставянето на възможност за получаване на българско гражданство от граждани на трети страни, които имат български корени и българско самосъзнание. Тя е породена основно от две исторически причини, като формирането на големи български диаспори извън рамките на Османската империя през последните няколко века, както и в резултат на войните от XX век, когато огромни български общности остават извън границите на държавата България. Моят въпрос конкретно касае една страна, наш близък съсед, която, за съжаление, всички знаем, от години в Република Северна Македония тече негативна кампания спрямо България и хората с българско самосъзнание. Има много примери през последните десетилетия в посока на тяхната дискриминация от официалните власти и дори неведнъж представители на властите в Скопие са декларирали, че подобни хора дори не съществуват. Всичко това, разбира се, се наблюдава с много голямо безпокойство от българска страна и ние много пъти сме реагирали на тези процеси с категоричната позиция, че това трябва да се преустанови. Впрочем това е и част от единодушната декларация на Народното събрание от октомври 2019 г., а именно да се прекрати всякаква форма на говорна омраза по отношение на България и на гражданите на Република Северна Македония с българско самосъзнание, включително в медии, надписи на паметници, паметни плочи и други. И не знам защо в Скопие някой се надява, че след следващите избори този национален консенсус би се променил. По-лошото е, че станахме свидетели на брутално недопустими реакции от страна на представители на Република след обоснованата позиция на България по преговорната рамка и отлагането на първата междуправителствена конференция между Република Стигна се дори представител на правителството да се обяви за екстрадиция на всички хора с българско самосъзнание от Северна Македония. Госпожо Министър, обръщам се към Вас, тъй като е от компетенцията на Министерството на правосъдието да организира процеса по разглеждане и обработка на получените молби за придобиване на българско гражданство, все пак съм наясно, че поради огромния техен брой те не могат да се обработват своевременно и Министерството се справя съобразно капацитета си, но все пак, госпожо Министър, Ви моля да ми предоставите информация: колко молби за придобиване на българско гражданство са подадени от граждани на Република Северна Македония, на какви основания са подадени и колко от тях са придобили българско гражданство? ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Гаджев. Госпожо Министър, заповядайте за отговор. Имате три минути. Благодаря, господин Председател! Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Гечев! дирекция „Българско гражданство“ към Министерството на правосъдието администрира производство във връзка с българско гражданство, активно работи по отношение на подадените молби от лицата за промяна на гражданство, провежда интервю с молителите и образува преписки по редовните молби и предложения, подготвя стриктно заседанията на Съвета по гражданство и проектите на протоколи. За период през последните десет години, а именно от

829 броя преписки за придобиване на българско гражданство. Общо 77 хил. 762 броя от молбите на кандидатите, въз основа на които има образувани преписки са подадени на основание чл. 15 от Закона за българското гражданство. Шестдесет и пет броя от молбите са подадени на основание чл. 12 и чл. 13 от Закона, а два броя от образуваните преписки са въз основа на направени от лицата предложения за придобиване на българско гражданство на основание чл. 16 от Закона. Образуваните преписки въз основа на подадени молби за придобиване на българско гражданство на граждани на Република Северна Македония по години са, както следва:

през 2014 г. – 5139 броя; през 2015 г. – 2862 броя; през 2016 г. – 6506 броя;

за общо 73 324 броя преписки, образувани въз основа на подадена молба от граждани на Република Северна Македония, Съветът е взел решение да даде мнение същите да бъдат уважени и съответно на основание чл. 34 от Закона за българското гражданство министърът на правосъдието е направил предложение до Вицепрезидента на Република за издаване на указ за придобиване на българско гражданство. Лицата, за които има направени предложения по години, са, както следва: за 2010 г. – 10 389;

за 2014 – 2171; за 2015 г. – 4705; за 2016 – 6500; за 2017 – 1978; за 2018 г. – 8580; за 2019 г. – 7951; и за 2020 г. – 6712. За посочения период –

уважаеми господин Председател. Благодаря Ви, госпожо Министър, за предоставената информация.

недопустими не само от наша гледна точка, но и от европейска. Основният проблем не е само езикът на омразата, насочен към България, но и системната дискриминация на тези хора с българско самосъзнание. Няма как това да бъде допустимо поведение и дори нарушава добросъседските отношения. Този тип поведение по никакъв начин не се вписва в европейските ценности, към които Скопие се стреми, и следва сериозно да промени политиката си спрямо хората с българско самосъзнание и гражданство дори. Крайно време е официално дори да се признае също тяхното съществуване, тъй като българската общност е единствената, която не е изброена дори в Конституцията на Република Северна Македония като хора, които живеят на територията на тази страна. Тук все пак трябва да отбележим, че не говорим само за български граждани, това са граждани на Европейския съюз от 2007 г. Тук въпросът е и към Брюксел и постоянните представители на страните членки

и за пореден път да повторя, че ако Република Северна Македония иска да се присъедини към Европейския съюз, е крайно време да излезе от Югославия и да се придържа към фундаменталните европейски принципи. Благодаря.

Приключваме с въпросите – приятна работа, госпожо Ахладова, в останалата част от деня. Сега преминаваме на въпроси към министъра на образованието и науката господин Красимир Вълчев. Първият въпрос е от народния представител Донка Симеонова относно необходимостта от Стратегия за подкрепа на педагогическите кадри.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги учители! Още от далечни времена учителят е заемал изключително важно място в обществото, именно защото без хора, които да образоват, обществото не може да съществува. В исторически план образът на всеотдайния, безкористен и горящ в работата си възрожденски даскал се е превърнал в символ. А непрекъснато растат изискванията и отговорностите към българския учител. Той трябва да познава перфектно материята, която преподава, да провокира интереса, да бъде добър психолог, да знае как да реагира в извънредни ситуации, да пази живота и здравето на учениците, да намира подход към всяко дете, да работи с родителите, а сега всичко това и в условията на дистанционно обучение. Разбира се, учителите ще се справят отново, така както са го правили винаги, въпреки безсънните нощи, огромния стрес и напрежение. Това обаче не трябва да скрива проблемите ни и въпросите, които те поставят. Аз благодаря на всички, които направиха предложения, споделиха мнения. Кратко е времето, затова искам да заостря вниманието към някои от тях. Защото трябва да се търсят спешни и комплексни решения. Те са свързани с подбора и подготовката на педагогическите кадри, условията и възможностите за квалификация, условията на труд, трайната тенденция на застаряване и феминизация на учителската професия, високата заболеваемост от учителите, липсата на кадри в условията на пенсиониране. Решенията на тези проблеми изискват нов подход с грижа и внимание към педагогическите кадри. Затова моля Ви да отговорите, уважаеми господин Министър: предвижда ли Министерството на образованието и науката изработването на Стратегия за подкрепа на педагогическите кадри? Още повече че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

в това число всички педагогически специалисти – благодаря за бележката, затова и казахме, че приоритетно инвестираме в учители, защото най-голямото ресурсно предизвикателство на системата беше угрозата през 2026 – 2027 г. да нямаме достатъчно учители.

това да се затвърди като обществен политически и бюджетен консенсус средните заплати на учителите да бъдат поне 130% от средните за страната, защото е факт, че днес младите хора не търсят предвидимостта на учителската професия, а по-скоро в търсенето на на реализация на професия са „риск търсещи“ – има такъв термин в икономиката, което предполага да се поддържат по-високи заплати от средните за страната. Тогава ще имаме увереност, че и по-добрите ученици ще се включват в педагогическо образование, а оттам и в педагогическа професия. Това, което е важно също, е да бъдат подкрепени учителите с всички инструменти на политиката и най-вече с разширяване на културата на подкрепа, и даването на доверие на учителите. Това доверие трябва да бъде по отношение на свободата за работа в класната стая, така и подкрепа на културата на иновации. Това се случва в последните години в образователната система. То се случва до голяма степен невидимо, но е факт. Голяма част от квалификациите също са насочени към това. За квалификациите можем много да говорим, те никога не са достатъчни, но факт, че учителите в най-голяма степен могат да се учат сами, могат да се учат взаимно, да обменят добри практики. Затова и от Министерството насърчаваме мрежовия подход, децентрализираните квалификации. В колективния трудов договор записахме, че поне 50% от квалификациите са насочени от учители към учители, от взаимно учене. Бяха увеличени средствата за квалификация през последните години от 0,8 на 1,2% от средствата за възнаграждения. Паралелно с това бяха увеличени възнагражденията, бяха увеличени заплатите, които се предоставят като обезщетения от 6 заплати на 10,5 – догодина при пенсиониране. Това също става с паралелно увеличение на заплатите, от 3 на 4% беше увеличен минималният размер на диференцираното заплащане. Средствата за работно облекло бяха увеличени, средствата за транспорт на учителите бяха до 85% от общите им разходи, сега се възстановяват на 100%. Разреши се ползването на личен транспорт, тъй като в много малки и отдалечени

стандартния контрол за съответствието към подкрепа на учителя. Това трябва да стане доминираща култура – то се случва в системата, трябва да продължи да се подкрепя с всички инструменти на политиката. Направихме Програмата „Мотивирани учители“ за дисциплините и за училищата, където има по-ниска склонност за преподаване, за съвместяване на квалификации, в това число и за специална педагогика. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ не е толкова въпрос на стратегически документ. Да, ние предвиждаме такъв – може би ще си довърша по-нататък в отговора, колкото въпрос на целенасочена политика. Виждал съм много разписани стратегии, които не са се трансформирали в политика. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Приключвайте, господин Министър – минута и половина Ви дадох бонус. Госпожо Симеонова, заповядайте за реплика – 2 минути.

отношение към учителите. Да, направи се за тях – традиционно казваме, че не е само заплатата, макар че тя е важна, важно е цялостното отношение към българския учител. Ние партия имаме право да поставяме въпроса, защото във „Визия за България“ и в другите стратегически документи предлагаме ново отношение към българския учител, очертаваме подкрепа на педагогическите кадри в дългосрочен план. Разбира се, една стратегия трябва да се разработи и реализира след сериозен анализ на съществуващите проблеми, на основните социално-демографски и професионални характеристики, на нормативната база. Поради ограничеността на времето, ще представя само някои от многобройните предложения, които предоставиха колегите във връзка с допитването: механизъм за механизъм за подбор при кандидатстване в педагогическите специалности, реализиран още в системата на средното образование; качествени обучения, базирани на съвременни програми; повече практика и приемственост; квалификация, законово регламентирана и финансово осигурена; условия на труд, технически и финансово обезпечение; намаляване на свръх натовареността на учителите, като се намали броят на учениците в паралелките, годишният норматив на учителите, бумащината; облекчаване на натовареността на учебните програми; регламентиране качеството на образованието;

Завършвам само с едно обръщение към колегите учители: благодаря Ви за безсънните нощи, благодаря Ви за усилията, за търпението, за професионализма! Поклон пред труда Ви! Бъдете здрави – Вие и Вашите семейства! Благодаря, госпожо Симеонова. Ще ползвате ли дуплика? Заповядайте. МИНИСТЪР Благодаря. Госпожо Симеонова, съгласен съм с всичко, което казахте – учителите са най-важни. И ние сме го казали. Не, че останалите професии не са но когато имаме добри, мотивирани учители, ще имаме добри специалисти по всички останали професии. На учителите разчитаме за справянето с най-важните предизвикателства, пред които сме изправени като държава и и общество, и те трябва да бъдат подкрепяни максимално. Аз съм виждал много заявки за подкрепа във всякакви визии – политически програми, платформи и така нататък, но съм виждал и как голямата част от тях не са се случвали. Наистина не е въпрос на документ, а въпрос на политически приоритети и отношение на политически приоритет – когато започне да се гледа бюджетът, когато започне да се планират реалните инструменти на политиката и да се свързват с бюджета. Това се случва и през последните години. Реализирахме политическия си ангажимент за увеличение на заплатите. Да, той далеч не е достатъчен, трябва да се промени квалификацията. Трябва да се промени обучението във висшите училища. Затова и подготвихме Програмата за повишаване на компетентност на преподавателите в държавните висши училища за обучение на учители, затова променихме Наредбата за придобиване на професионална квалификация „Учител“, така че да ориентираме в по-голяма степен към новите компетентности. Стартирахме, както Ви казах, Програмата „Мотивирани учители“. Насърчаваме и мрежовия подход – все неща, които безспорно трябва да се случват. Заложили сме в Колективния трудов договор стартирането на програма за подпомагане на лечението и рехабилитациите на учителите, която предстои да се случва от следващата година. Тоест всяка година ние правим крачка в тази посока. Дали са необходими още крачки? Да, необходими са, но, пак казвам: най-важно е да имаме цялостно отношение, изразено чрез бюджета към учителите. Благодаря. Благодаря, господин Министър. Следващият въпрос е от народните представители Веска Ненчева и Донка Симеонова относно мерките на Министерството на образованието и науката за подкрепа на учителите в условията на пандемията COVID-19. Заповядайте, госпожо Симеонова,

въвеждането на дистанционното обучение в условията на пандемията наистина се обърна в сериозно предизвикателство. Това предизвикателство явно няма да бъде еднократен акт. Вероятно все по-често ще се налага да спазваме дистанционното обучение. Дистанционното обучение е регламентирано още в Закона за предучилищното и училищното образование, където е посочено, че обучението в дистанционна форма се провежда по учебен план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план и то включва: дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка, оценяване. Разбира се, то беше предвидено да се осъществява при съвсем други условия. Сегашното дистанционно се случи спешно. Разбираме, че промените трябва да се правят в движение, съобразени с новите изисквания, но учителят ни отново е изправен пред нови сериозни предизвикателства той трябва да избира дигиталните средства, да се съобразява с възрастта на учениците, с техническите възможности, да прецени синхронно или асинхронно да преподава, да избира формите, да координира, да координира преподавателите в класа, да работи с родителите. Учителите поставят редица въпроси. Поставят ги не защото не искат да работят, а точно защото искат да работят така, както трябва – коректно и възможно най-добре за учениците. Те питат за учебни планове и програми в условията на дистанционно обучение, за методика на преподаване, как се измерва качеството на образованието, въпросите за отсъствието, за оценяването, каква подкрепа ще получат родителите, средствата за техническо обезпечаване на извън единния разходен стандарт по бюджета на училището,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

Въпросът с отсъствието и оценяването е решен, с организацията на работа на обучението в електронна среда, с трайната нормативна уредба както в Закона за предучилищното и училищното образование, така и в подзаконовата нормативна уредба, с дигиталните платформи. Това не означава, че всичко е решено и всичко може да бъде решено в кратък период, още повече че нито една система не е настроена да обучава предимно в електронна среда, както се наложи през последните осем месеца. Няма съмнение, че това е предизвикателство, с което българската образователна система се справи относително добре. Предизвикателство, което ще остане и след пандемията. Не говорим единствено и само за обучение в електронна среда от разстояние, а обучение в електронна среда и в училище, и в класната стая. Така е – то изисква различен подход, но много от въпросите не зависят от това каква е средата, в която се преподава. Учебните планове и програми не зависят задължително от средата, в която се се преподава. По същия начин и голяма част от методиката – тук съм слушал мненията на различни специалисти. Една част твърдят, че методиката не се различава в зависимост от средата, а други твърдят, че следва да се различава от средата. Затова сме организирали възлагането на изработването на методика от висшите училища. Няма кой друг да я създаде освен съответните катедри и факултети във висшите училища. Това, което проучихме от тях, е, че в момента има отделни материали, но няма цялостна методика, и това е факт. Не може да се изработи толкова бързо една методика. Помогнаха ни висшите училища да изработим и помагало за родителите, което също отне повече време, отколкото ни се искаше, но все пак това е ситуацията. Аз съм убеден, че това помагало ще бъде полезно и и занапред. Предстои да го популяризираме в много голяма степен. Какво направихме през лятото? Вие знаете, че освен Законът за предучилищното и училищното образование, който променихме, издадохме насоките за работа в условията на продължаваща пандемична ситуация. Бяха извършени множество квалификации.

вероятно и повече, но пак казвам – най-доброто обучение е взаимното учене от учителите. Мрежовият подход – учителите най-много научиха от своите колеги през пролетта, когато бяха в реална ситуация, която им налагаше да се обучават в електронна среда. Много голяма част от учителите не бяха работили с електронни платформи, но успяха много бързо да се справят. Имаме и указания за работа с електронните платформи, допълваме с нови и нови материали. Това, което нямаме, е безплатни споделени образователни ресурси. Предвиждаме да бъдат създадени такива. Имаме платени, но нямаме достатъчно

Господин Министър, не дадохте отговора, който очаквахме, защото досега в различни ситуации, в които сме попадали, винаги сме имали ситуации, в които диалогът между нас – народните представители от опозицията и Вас, е бил продуктивен в определени моменти. Затова, поставяйки въпроса с госпожа Симеонова, ние искаме да направим диалога възможен, така че Министерството на образованието и науката, първо, да ни даде отговор направен ли е анализ за цялостната ситуация от първата вълна на пандемията? Още в самото начало, през месец март ние Ви зададохме трите основни въпроса, които

както за учениците, така и за учителите, и трудът, който полагат учителите. Той беше, да не споменавам, над нормата, която можеше да се позволи тогава. Такъв анализ от първата вълна никой до този момент не е прочел и не е видял. И вече на базата на този анализ Вие спокойно може да коментирате какво сте направили, така че да се облекчи трудът и да е възможно качеството на образование в електронна среда или дистанционното обучение през каквито и да било канали. В един от отговорите, който ни давате, Вие казвате, че работата в началото на учебната година е спокойна, защото има разработени насоки.

със създаването на изолатори в училища и така нататък. Още веднъж: направи ли анализ Министерството, на който да стъпи, за да може да подготви Методика за работа в електронна среда? И, вярвайте ми, тази методика е различна от работата в присъствие на обучение. Имаме нужда от такава методика. Благодаря.

Благодаря. Аз Ви благодаря, когато сте градивни, но има случаи, в които или умишлено пропускате информация, или целта е да се защитят политически тези. Отговорил съм Ви за единните платформи. ние относително добре да стартираме – най-бързо, с относително много голям обхват обучението в електронна среда беше, че не подходихме към избора на единна платформа, а подходихме децентрализирано, тоест доверихме се на избора на училищата, на отговорността на училищните директори. Когато системата функционира децентрализирано, показва по-добри резултати – тя, разбира се, че трябва да бъде подкрепена. И пак Ви казвам: Министерството не може и не трябва да разработва методика. Методиката могат да я разработят висшите училища. Вие можете ли да разработите методика? Аз не бих се наел, който и да е от Министерството да разработва такава методика. А иначе, че има нужда – да. Провокирали ли сме разработването? Да, провокирали сме разработването на такава методика и тя ще бъде факт вероятно до февруари. Не съм твърдял, че работата е спокойна. Няма как да е спокойна в неспокойна ситуация, каквато има и в момента – ситуация с висока степен на непредвидимост, вземането на трудни решения. Да, една част от решенията е уместно да се вземат на училищно ниво, защото училищата са различни, защото една част от училищата не са се сблъсквали с коронавируса, други са се сблъсквали, ситуацията е различна. Тогава, когато подходим разумно, не сме прехвърлили основните решения на училищата, но когато сме се доверили на директорите и на педагогическите

Факт е, че ние имаме относително малко компютри в образователната система – 90 хиляди, от които 30 хиляди преносими и 60 хиляди стационарни, които не могат да се предоставят на учениците. Факт е, че досега не е постъпвано да се планира толкова голямо количество, да се закупи толкова голямо количество – 108 хиляди. Факт е, че в глобален мащаб липсват доставки. За голяма част от тези 108 хиляди – 80 хиляди разчитаме на средства от Европейския съюз, които са свързани с по-бавни, по-тежки процедури, с обществени поръчки, които не могат да се доставят бързо. Факт е, че предоставихме допълнителни средства на училищата сами да закупят устройства. Можеше ли това да бъде по-бързо? Можеше, но все пак работим с утвърден бюджет. Никой от нас преди година не е предполагал, че ще бъдем в тази ситуация. Вие самите не сте направили предложения

Преминаваме към следващия въпрос към министъра на образованието и науката господин Красимир Вълчев. Той е отправен от народните представители Анна Славова и Евдокия Асенова относно действията на Министерството на образованието и науката по подготовката на учебната 2020 – 2021 г. в контекста на продължаващата пандемия.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги! Тъй като нашият въпрос е продължение на предния, на който Вие отговаряхте, темите малко се смесват. Аз от предния Ви въпрос, господин Министър, разбрах няколко неща. Говорите за децентрализация, което всъщност на прост език означава, че оставяте училищата да се оправят сами и да си създават сами начина, по който биха работили в дистанционна среда. Въпросът е, както казвате, че колегите са се учили в предния период на дистанционно обучение сами един от друг, това е много хубаво, но вече мина цяло лято, в което имаше достатъчно време тези учители да бъдат обучени за работа в нетипичната до момента за тях електронна среда, защото това да се учат един от друг няма да помогне от гледна точка на това, че необходимостта на един преподавател в начална фаза от I до IV клас и на един в гимназиална са съвсем различни като необходимост. В тази връзка нашият въпрос е: през периода на лятната ваканция от юни до септември какво направи Министерството и колко обучения проведе за работа на учители в специфичните условия на електронна среда?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

и през пролетта, и сега няма учители, които да не преподават в електронна среда заради липса на устройства. Може да не преподават заради липса на други фактори, но няма заради липса на устройства. Това не означава, че нямаме нужда от закупуването закупуването на устройства за учителите. Ние по принцип имаме нужда да купим устройства на всеки един учител във всяка една класна стая, най-малкото че вече близо 80% от тях работят с електронни дневници и този процент ще се увеличава. Те няма как да нанасят отсъствията. Всеки учител трябва да има персонален персонален компютър, защото обучението ще се персонализира, а по същия начин и по отношение на учениците. Аз вече имах възможност да спомена по отношение на квалификациите – над 900 квалификации са проведени. Сега не мога да Ви кажа дали са точно до 15 септември, по-скоро до месец голяма част от тях – 500, са по Проект на „Образование за утрешния ден“, а другите със съдействието на организацията на регионалните управления, но още много децентрализирани квалификации са проведени. Децентрализацията не означава прехвърляне на отговорността, както Вие го разбирате, а означава, че не стъпваме на презумпцията, че в Министерството сме най-знаещите, всевиждащите хора, които могат да отчетат особеностите на всяко едно училище. Всяко едно училище е различно – различно е като специфика, като профил, като субкултура, ако искате, като потребности. Този децентрализиран подход трябва да бъде насърчен, разбира се, и подпомогнат с мерки от страна на Министерството. Ако разчитаме на централизирания подход, щяхме да се провалим, както и командната икономика загуби съревнованието, защото разчиташе на централизираната информация и се оказа утопия. По отношение на интернета би трябвало да знаете – направи ми впечатление, че за много неща и от предишния отговор не сте информирани, подписан Анекс на Колективния трудов договор, с който са одобрени по допълнително по 30 лв. заплащане на интернет на учителите и на консумативи. Това е добре, това го знаете, но така или иначе

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Във връзка с Анекса, за който говорите, тук се получи бонус във Ваша полза, тъй като въпросът ми беше зададен преди две седмици и тогава все още не съществуваше такава възможност за за плащане на изразходваните средства за интернет и консумативи от страна на учителите по време на обучението им в дистанционна среда. Приятна изненада е, че са проведени над 900 квалификационни курса във връзка с обучението на учители в дистанционна среда, но все пак трябва да сме наясно, че не е само заради възрастовия характер на учителите. Те все още изпитват притеснения и дискомфорт от това, че им се налага не само в определени часове и в определени дни, ами вече цяла година да работят в нетипични условия. Така че според мен трябва да има едно непрекъснато продължаващо обучение и не само взаимопомощ между колеги, учители, това трябва да се случва и на ниво Министерство, регионални управления, училища, за да се чувстват учителите все по-сигурни. Може би трябва да помислим за ресурси, които да бъдат в помощ и на родителите, които не са с учителска правоспособност, а им се налага да обучават децата си у дома по време на наложената ни изолация. Благодаря за отговора, който дадохте. Благодаря за усилията, които положи и Министерството, и Вие лично, възможно по-дълъг период обучението през тази учебна година да бъде в присъствена среда. Явно изпитанията, свързани с усложняващата се епидемична обстановка, ще продължат и през следващата година, и трябва да се помисли все пак за тези персонални устройства, които да достигнат до учителите, да има поне във всяка класна стая възможност да се работи оттам, а не както е в момента – учителите да работят със собствени компютри, телефони и всякакъв вид електронни устройства. Благодаря. Благодаря. И за дуплика – господин Министър, заповядайте. И аз Ви благодаря. Съгласен съм с всичко, което казахте. Както и по-рано отбелязах, подготвили сме наръчник за родителите за подкрепа на децата за работа в електронна среда. Цялата система, всички по вертикала, трябва да подкрепят учителите в работата им, в старанията им. Това минава и през регионалните управления, и през директорите в най-голяма степен, и през бюджета, и през всички инструменти, с които разполага Министерството. Всички национални програми, които сме стартирали малко или много, са насочени към подкрепа, но, пак казвам, тя не е достатъчна. По отношение на персоналните устройства цел трябва да бъде всеки един учител да има персонално устройство. Да, бавят се, има дефицит в световен мащаб, трябва да провеждаме продължителни процедури по обществени поръчки, но мисля, че до до пролетта на следващата година ще имаме допълнително 24 хиляди устройства за учителите. От тези 108 хиляди, за които казах, 24 ще бъдат за учителите. Да, учителите са повече, в момента имаме около, както Ви казах, 30 хиляди устройства, които могат да бъдат раздавани в училищата, 18 хиляди от тях са раздадени на учениците. По-малка е По-малка е потребността за учителите – някъде около 1500, но така или иначе няма учител, който да не е обезпечен. Споменахте и възрастовата структура на учителите. Пропуснах в предишния отговор да Ви спомена: последните пет години имаме намаление на средната възраст на учителите от 52 на 48 години. Всяка година намаляват с по половин година средната възраст на учителите. Това е заради факта, че голям брой учители се пенсионират. При нормална възрастова структура трябва да се пенсионират 4% – 5%, или една

положителен фактор в последните години, е, че се увеличи – видно от показателя в рейтинга от система на висшите училища, увеличи се средният успех на кандидатстващите по професионално направление „Педагогика на обучението“… КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: …средният успех от завършване на гимназиално образование от държавните зрелостни изпити, това е един от показателите в рейтинговата система. Благодаря. СИМЕОНОВ: Следващият въпрос е от народните представители Полина Шишкова и Веска Ненчева относно привличане на чуждестранни студенти в българските висши училища и насърчаване на професионалната реализация в България на български студенти, завършили в чужбина. Госпожо Ненчева, заповядайте, да изложите въпроса

Въпросите, свързани с качеството, развитието и проблемите в областта на висшето образование в България са теми, които не губят своята актуалност. Последният важен и основен документ в тази област е Проектът на стратегия за развитието на висшето образование в периода 2020 – 2030 г. Бихме искали да обърнем внимание на факта, че периодът на действие на Стратегията е доста дълъг предвид динамиката както на пазара на труда, така и на изискванията и предпочитанията на студентите. Разбира се, изготвянето на този документ е от голямо значение и ще има пряко въздействие върху процеса на обучение и последващата професионална реализация на студентите и младите учени. Въпросите ни към Вас са: какви са стратегическите стъпки за привличане на чуждестранни студенти в българските висши училища? По какъв начин се насърчават българските студенти, завършили висшето си образование в чужбина, да се завърнат и да намерят професионална реализация в България? Благодаря. Благодаря, госпожо Ненчева. Господин Министър, заповядайте.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 В същото време виждаме положителни тенденции в системата на българското висше образование. За последните шест години два пъти се е увеличил процентът на чуждестранните студенти, в това число и броят на чуждестранните студенти – с 80%. На какво се дължи това? Дължи се на това, че българските висши училища, особено медицинските, подобриха репутацията си. Ако имаше някои лоши практики през изминалите десетилетия, те бяха преустановени. Дължи се, разбира се, и на недостига на лекари в целия Европейски съюз, и с това, че българското медицинско, пък и техническо висше образование, има своето международно признание. За това спомогна и разработената рейтингова система на висшите училища, която дава информация за избора на студентите. Тя получи оценка, получи оценка, че е една от най-добрите в международен план. Увеличихме приема за историческите български общности от 400 За съжаление, не успяваме да го запълним. Само около 1200 от тези 2000 бройки успяваме да запълним, тоест 1200 студенти от историческите български диаспори ежегодно се включват в системата на българското висше образование.

ако той има езиков сертификат, плюс матурата от съответния език, което е атестация за езикови и комуникационни способности, каквато атестация е матурата по български език и литература. Много е важно, че беше създадена електронна платформа, която да дава възможност за кандидатстване в електронна среда. Преди, за да се запише в българската система на висшето образование, един кандидат-студент от Украйна например трябваше три пъти да дойде до България. Сега това нещо не е необходимо. Особено тази година беше много важно, че стартира стартира платформата. Имаме ли реинтеграционна политика? Имаме успешна реинтеграционна програма в науката, която се казва „Петър Берон и НИЕ“, но най-важният фактор за връщане на младите хора е нивото на възнаграждение. Последните шест години имаме над 60% ръст на доходите, в това число над 50% ръст на реалните доходи. Има много ясна зависимост между увеличението на доходите и склонността за завръщане и респективно за външна миграция в България. Там, в секторите, където доходите са по-високи, намалява външната миграция, особено на образованите, и това се случва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

когато става въпрос за висшето ни образование, думи като спад, недостиг и липса са твърде често срещани не само в обществото, но и в официалните ни документи. Тези думи обаче не се чуха от Вашия отговор. Най-общо казано, липсват условия за ефективно обучение и последваща реализация. Въпросът е: как ще съумеем да обърнем процеса, как ще стимулираме и ще дадем ясен път на младите, които съвсем скоро ще бъдат двигател на нашата икономика? Голяма част от залегналите цели вече са дългогодишно установени практики в държавите от Европейския съюз. За съжаление, мисля, че не само сме закъснели с въвеждането на актуални подходи на обучение, а сме трайно изостанали. Имайки предвид, че тази стратегия е продължение и и надграждане на предходната, считам, че този път нямаме право на пропуски и неизпълнени цели. В слот анализа, в графа „опасности“, много силно впечатление прави текстът, който гласи: „засилване на негативните нагласи към българското висше образование в обществото“. Заключението, че все повече кандидат-студенти не само избират да следват в чужбина, а дори нямат намерение да се завърнат в България, се превръща в константа и процесът изглежда все по-необратим. В тази връзка бих искала да обърна внимание, че според мен е абсолютно невъзможно чрез рекламни и комуникационни дейности да се подобри имиджът на българското висше образование. На фона на неефективните и остарелите методи на обучение, както и липсата на сигурна последваща професионална реализация поради нарушената връзка с бизнеса, би било добре действията да бъдат не маркетингови, а практични, рационални и визионерски. Крайно тревожно звучи фактът, че България има изключително нисък потенциал за задържане на таланти. Забележете, че ние сме на 125-о място в света, като в същото време сме на 110-о място по привличане на таланти. Нашата мисия би следвало да бъде да забравим за израза „изтичане на мозъци“, и тук отново въпросът е: как как чрез Стратегията ще успеем да реализираме тази мисия? Изводът е, че не съумяваме да предложим нито условия за обучение, развитие и работа, нито предпоставки за мотивиране на младите хора. Силно се надявам тази стратегия и най-вече действията, които ще произтичат от нея,

Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Шишкова, да, Стратегията прави откровени изводи и фактът, че българското висше образование, поради редица причини, влоши репутацията си през последните десетилетия – влоши я заради масовизацията на приема, заради това, че ученици влязоха с по-ниски резултати, заради това, че избуя нерационалното търсене на висше образование основно в социалните, стопанските и правните науки. Това беше придружено и със занижаване на изискванията от страна на висшите училища. Доминиращи стратегии бяха занижаване на изискванията с цел запазване броя на студентите, а не на завишаване на изискванията. Факт е, че ние имаме търсене на висше образование в другите страни, факт е, че имаме и икономическа миграция. Двете неща трябва да ги разделим. Аз бях започнал да говоря за икономическата миграция – колкото повече се увеличават доходите, толкова повече се увеличава склонността за завръщане в страната. Това е единственият най-сигурен, най-важен фактор. Пример

България, най-вече София, се очертава като център на развитие на информационните технологии. Нещо повече, завършили от други страни също се присъединяват, идват да работят в България, така че най-сигурната рецепта е увеличаване на доходите. По отношение на образователната миграция, това, което трябва да се случи в следващите години в българската система на висшето образование, е заложено в договорите за управление на ректорите, в списъка им от стратегически цели и задачи и в Стратегията. Първо, трябва да имаме свързаност. Ако те участват в европейски университетски мрежи, за студента няма да има значение дали учи в Холандия, или в България, след като ще получи диплома, която ще бъде едновременно от българско, холандско, полско, испанско висше училище например. Това ще направи българските висши училища европейски и няма да затънат в провинциалност. Затова във всяко едно училище има заложена такава стратегическа цел да се свържат в европейски университетски мрежи. Добрата новина е, че пет вече го направиха. Това ще задържи младите хора в България. Другото е завишаването на изискванията. Разликата между качественото и не толкова качественото висше образование е в текущите изисквания. При некачественото се учи от сесия на сесия, от изпит на изпит, а при качественото всяка седмица студентът прави по два проекта, три задания, изисква му се, оценяват се и по този начин се натрупват много повече знания и умения.

Лека работа Ви желая оттук нататък. Преминаваме на въпрос към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията – господин Росен Желязков. Въпросът е от народния представител Румен Гечев относно предприетите от Вас, като принципал на 30% от акциите на приватизираната фирма „Български морски флот“ АД, конкретни действия в периода февруари – ноември 2020 г. в защита на държавния интерес. Господин Гечев, заповядайте да изложите Вашия въпрос. Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател! Уважаеми министър Желязков, на мой устен въпрос от 17 декември 2019 г. Вие отговорихте в пленарната зала на 17 януари 2020 г. – цитирам:

този въпрос.“ Тъй като става дума за фактически подарени на купувача над 133 млн. лв. обществени средства, моля да отговорите на следните въпроси:

Кой представител на правителството е наредил да се направи този скрит подарък на приватизатора и е бил оставен да си управлява безвъзмездно над 133 млн. лв. народна пара пояснявам – това са средствата, които той не е заплатил при приватизацията на 30%, които са останали формално собственост на държавата? В периода 2009 г. – ноември 2020 г. правено ли е писмено или устно предложение от представител на държавата на общо събрание на „Български морски флот“ за разпределение на дивиденти в полза на акционерите, в това число и за държавния 30-процентен дял? Кой е направил предложенията, на коя дата и в каква форма? В периода февруари – ноември 2020 г. Вие лично, като принципал на 30-те процента от „Български морски флот“, посещавал ли сте фирмата, срещал ли сте се с нейното ръководство, на коя дата, в какъв състав, с какви искания и конкретни резултати? Опитахте ли да обвържете, и в каква конкретна форма, плащането на държавни помощи на „Български морски флот“ АД и свързаните с неговия частен собственик фирми и все още неплатените от него груби нарушения на приватизационния договор и дължимите по този договор неустойки? Не го приемайте като коментар, но това по-скоро беше за питане. Тъй като задавате доста въпроси, не знам дали ще стигне времето на министъра да отговори. Заповядайте, господин Министър.

с Решение № 109 на Министерския съвет от 21 февруари 2007 г. Съгласно Стратегията за приватизация за продажба са предложени и съответно е осъществена продажбата на мажоритарен пакет акции от капитала на дружеството. Можем само да предположим, че целта на продажбата на мажоритарен пакет от акции е била да осигури на инвеститора възможност ефективно да управлява дружеството, самостоятелно да взима и изпълнява важни за неговото развитие решения, включително като изпълнява поетите с приватизационния договор задължения. За една немалка част от задълженията по приватизационния договор държавата е ограничила възможностите на купувача с определен от нея срок, като отново предполагам, че целта е била държавата да придобие увереност в сериозността на инвеститора, неговата отговорност в управлението на актива и правилност на взиманите от него решения, свързани с устойчивото икономическо развитие на дружеството – запазване на разширяването на позициите му на фрахтовия пазар и като цяло постигане на цели, поставени от държавата пред инвеститора. Сред посочените задължения, които са ограничени със срок, е задължение на купувача в съответствие с чл. 4, т. 5 от Договора за приватизация на Параходството, сключен на 8 август 2008 г., да осигури участие на представител на държавата в Съвета на директорите на дружеството за период от пет години, тоест до 2013 г. След изтичане на този период купувачът няма задължение да гласува в общото събрание за назначаването на такъв. Доколкото договорът е сключен през август 2008 г., съображенията на държавата по тази част от въпроса следва да бъдат отправени към онзи момент. твърдението, което излагате във Вашето питане, че на приватизатора са били подарени близо 133 млн. лв. обществени средства, Ви обръщам внимание на начина на придобиване от купувача на предложените за приватизация 70% от капитала на дружеството чрез продажбата, чрез заплащането на постигнатата цена, което само по себе си изключва предполагана безвъзмездност. Става въпрос за 440 млн. лв., за 70%. информационните технологии и съобщенията – в качеството си на управляващ правата на собственост на държавата на 30% от капитала на дружеството, гласува основно против приемането на предложението на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, реализираната печалба на Параходство „Български морски флот“ за съответната година да бъде отнасяне в неразпределена печалба от минали години. Тоест винаги в посочения период заявяваното от Министерството е било печалбата да се разпределя между акционерите купувача по сделката и българската държава, съответно 70 към 30%. Условията за вземане на решения по този въпрос, както впрочем и по други въпроси от дейността на дружеството, са предопределени със Стратегията от 2007 г. и Договора за приватизация от 2008 г.

247а от Търговския закон. Предложението се отправя от упълномощен представител на българската държава на всяко редовно Общо събрание на акционерите на Параходство „Български морски флот“ АД, на което се приема Годишният финансов отчет на дружеството. В пълномощното, което се издава, за гласуване на редовните общи събрания изрично се посочва: „Пълномощникът да направи горепосоченото предложение, както и да гласува против предложението печалбата за съответната година да бъде отнесена в „Неразпределена печалба“ от минали години“. По въпроса Ви: дали лично, като принципал на 30%, съм посещавал фирмата, срещал ли съм се с нейното ръководство, на коя дата, в какъв състав, с какви искания и конкретни резултати, Ви информирам, че през периода от февруари до ноември 2020 г. съм провеждал онлайн срещи с изпълнителния директор на дружеството Александър Калчев, в това число и в рамките на Подотрасловия съвет по транспорт, организиран и проведен от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, с участието на заместник-министъра на транспорта, синдикални организации и други участници. Както посочих, Подотрасловият съвет е проведен неприсъствено, с използването на онлайн платформа. Основна тема на Подотрасловия съвет е настъпилата криза вследствие пандемията от COVID-19. На заседанието капитан Калчев участва в качеството на заместник-председател на Асоциацията на корабопритежателите в България и изложи основни проблеми пред индустрията вследствие на пандемията.

В допълнение на горното искам да отбележа, че Параходство „Български морски флот“ се развива успешно, като в момента притежава 32 кораба за масови насипни товари, гореспоменатите четири кораба в строеж, портови влекача с общ дедуейт над 1,3 млн. тона и средна възраст на корабите в експлоатация от 7,5 години, което я прави сред най-модерните ефективни компании в този сегмент не само в Европа, но и в света. Дружеството продължава да инвестира в нови модерни кораби, като през 2019 г. е сключило договори за строителство на четири нови 31 800-тонни кораба за превоз на масови товари на обща стойност от над 150 млн. лв.,

Уважаеми господин Председател! Уважаеми министър Желязков, Вие и Вашата колежка госпожа Николова давате тук отговори, не само според мен, като търговски агенти на частния собственик на Нашият въпрос е: Вие как защитавате държавния интерес, интересите на българското общество? Нека да поясним – при приватизацията новият собственик – председател на Надзорния съвет и основният акционер, един от Вашите любими партньори – господин Кирил Домусчиев, е заплатил 70% от „Български морски флот“, 30% са останали! И ние Ви питаме: защо сте му подарили другите 30%, а не да каканижете!

И няма да ме учите как да се държа. Държа се достатъчно възпитано. Така че, господин Министър, Вие не отговорихте на въпроса: какво правите? Тези 30% безвъзмездно ги върти акционерното дружество на господин Домусчиев – безплатно! Не получавате печалба и обяснявате, защото те си реинвестирали печалбата. Ами разбира се! Аз ли да Ви уча, че те имат 1000 начина, чрез подизпълнители и трансфери на средства, да си прибират печалбата по друг начин? И държавата не получава една стотинка! Вие не може да не знаете, че Вашият колега Караниколов обяви в края на 2013 г., цитирам: „Поради това, че няма приходи от дивиденти и че няма социално значими ангажименти тази фирма, трябва да бъде продаден делът от 30%.“ Но Вие не го продавате 10 години – защо не го продавате тогава на пазара, за да си прибере държавата съответните средства! Ами защото сте го подарили! Въртят се народните пари – нито получаваме дивиденти, нито си получаваме парите за тези 30%! Какво чакате? И тук сега ми обяснявате какви кораби са купили миналата година! Вие защо не казахте, че акционерното дружество – приватизатор на фирмата, не е изпълнило приватизационния договор? Защо не казвате, че те дължат 54 млн. лв. по оценка на Вашето правителство и на Агенцията за следприватизационен контрол? Защо не казвате, че собственикът, когото Вие хвалите и с когото често се явявате на обществени

ще си караме яхтите с шампанското. И тук ще ми каканиже правителството – подарили сте му 30%. Това е пълен съпорт, който правите на определени български олигарси,

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Гечев, уважаеми народни представители! Накратко си нахвърлях няколко наброски по темите, които нахвърляхте в пространството. Може би, за разлика от Вас, аз не познавам така добре лайфстайла на човека, за когото говорите. Освен това не разбрах дали за „Вие“ говорите с голямо „В“ или с малко дали въпросът е отправен риторично към някой друг, или към мен лично. Аз Ви обясних и мисля, че за втори път, че държавата е запазила 30%, защото такава е била Стратегията, която е гласувана през 2007 г. Били са обявени за продажба 70%. Това е Стратегията от 2007 г. През 2008 г. така е сключен договорът, за да се продадат 70% за 440 милиона. Държавата е собственик на 30% от дружество с балансова стойност ЖЕЛЯЗКОВ: Това означава, че Вие, говорейки за реинвестиране, всъщност не чувате, че аз казах, че става въпрос за фонд „Неразпределена печалба“. Това са много различни неща. Съжалявам, но не съм бил Ваш студент. Но не съжалявам, а и не съм на изпит в момента, за да коментираме икономически теми. Това, което се показва, е ясно, че с 30%, което е по-малко от две трети според изискванията на Търговския закон, дори когато представителят на държавата гласува против, мнозинството взема решение… Този въпрос може да го зададете към Агенцията за публичните предприятия. …съобразно Стратегията за приватизация от 2007 г. Благодаря. Благодаря, господин Министър. С това изчерпахме парламентарния контрол. Следващото заседание на Народното събрание ще се проведе на 16 декември 2020 г. от 9,00 ч. в същата зала. Закривам заседанието.